Колеги, продължаваме заседанието. Министерството на финансите е информирано за желанието техен представител да присъства.

Както, уважаеми колеги, знаете, ДДС е изключително важна тема. Намаляването на ДДС за храни е нещо, което за първи път „Има такъв народ“ предложиха и лично аз съм внесъл като законопроект още в Четиридесет и шестото народно събрание. За съжаление, и тогава, и сега, в рамките на дебата по бюджета, защото в рамките на дебата по бюджета аз също направих предложение за ДДС за плодове и зеленчуци да стане 9%, срещнах твърд отказ от страна на Министерството на финансите. рамките на медийните изяви на министъра на финансите се споменава, така поне аз разбрах, че ще има някаква възможност, бих искал да предложа настоящата точка да бъде отложена и да стане точка първа за утре, за да дадем възможност на Министерството на финансите да дойдат и да участват конструктивно в дебата. Благодаря. Благодаря, господин Абровски. Опасявам се, че няма как да направя това, но ако искате, другото, което можем да направим, така или иначе е планирана почивка в 11,30 Трябва да я дадем, защото има планирана изложба „50 години Златна Варна“ и бихме могли… Да, да, разбрах. Просто Ви предлагам алтернатива, тъй като може би пък има шанс до 12,00 ч., когато ще свърши официалната почивка, от Министерството да дойдат и бих Ви предложил,

тъй като според мен няма и достатъчно народни представители в залата – да направим така. Колеги, предлагам тогава, аз ще изчета съобщението за изложбата, след което ще дам вече официалната почивка и междувременно ще помолим още веднъж да дойде представител на Министерството на финансите, като ще поискаме категоричен отговор все пак – ще дойдат ли или не? И така, в 11,30 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба под надслов „50 години Златна Варна“. В експозицията са представени експонати от Варненското златно съкровище, известно като най-старото злато в света, станало символ на Варна и на България. Изложбата е по инициатива на народни представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Експозицията е реализирана с подкрепата на Община Варна и Регионалния исторически музей – Варна. Всички народни представители са поканени на събитието. Обявявам почивка до 12,00 ч.